Nastavljamo sa - Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 215 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili u pretince.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

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je zadao određeni rok koji istječe 29.12., dakle za koji dan i upravo iz tog razloga da ne istekne, a da mi ne reagiramo na odgovarajući način predlažemo u hitnom postupku izmjenu te odredbe. međutim, imali smo određene poteškoće pa ću nastojati to sad ukratko iznijeti. Sve se svodi na to da i sve kreće od Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Naime, građani su bili u mogućnosti otkupiti svoje stanove. da ne bi bili u tom pravu osujećeni, u slučajevima da njihova zgrada nije na adekvatni način upisana ustanovili smo tzv. knjigu položenih ugovora, pa su se stanovi upisivali u knjigu položenih ugovora. I sad imamo dokaz vlasništva u knjizi položenog ugovora, a imamo i zemljišne knjige. Oba imaju istu pravnu snagu. No, za uređenu pravnu državu bi bilo dobro da ta dva izvora podataka budu sravnjena i sjedinjena. U tom smislu je 2009. izmijenjen Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. I u članku 379. je dodan jedan podstavak u stavku 1. da su upravitelji zgrada dužni pokrenuti postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama. Dakle, da stranka koja je otkupila stan iz stanarskog prava bude upisana ne samo kao vlasnica toga stana, nego kao dijela zgrade i da se spoji knjiga položenih ugovora sa glavnom knjigom. Istodobno je u zakonu određen rok i to rok od od tri godine od dana stupanja na snagu toga zakona s obzirom na objavu u Narodnim novinama. To sad istječe, dakle 29.12.2012. godine. Ono što je problem nama bio nomotehnički je da je ta prijelazna i završna odredba iskazana posebno u članku pa smo mi ovom dopunom zapravo u posebnom članku odredili rok i nismo se sveli na rok od tri godine, odnosno kad smo imali raspravu na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav zaključili smo da bi možda trebalo razmisliti o drugačijem normiranju. Dakle, da nema potrebe za računanjem. Isto tako je ukazano da dopuna zakona nije odgovarajući termin i u tom smislu smo dobili i amandman, pa će se onda o tome kasnije i raspraviti. Evo, poanta ove izmjene, odnosno cilj koji želimo postići je da hitnim postupkom produljimo ovaj rok za usklađenje knjige položenih ugovora i glavne knjige za daljnje razdoblje od tri godine. A moram napomenuti ovdje da ovo usklađivanje ne ovisi samo o postupanju sudova, jer mi smo zaprimili, odnosno sudovi su zaprimili negdje otprilike oko 500 takvih zahtjeva. Podneseno je pardon 3000 zahtjeva, riješeno je oko 500. U pripremi je još 15000 takvih prijedloga, odnosno zahtjeva za sravnjivanjem knjige položenih ugovora i glavne knjige. Razlika između ovih koji trebaju bit podneseni i ovi koji su podneseni se stječe u potrebi da se pred tijelima za graditeljstvo i katastarskim tijelima odgovarajuća dokumentacija Hvala i vama. da li žele izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ukoliko ne otvaram raspravu. U ime kluba HDSSB-a Ivan Drmić. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo predstavnici ministarstva, kolege i kolegice zastupnici. Ovaj Zakon uz nekakve minimalne izmjene nije prvi puta došao kao prijedlog u ovaj Dom. Prvi puta je izglasovan '97. godine. To je bilo znači prije nepunih šest godina i možemo danas evo ovdje rezimirati što je korištenje tog zakona napravilo da se riješe problemi koji činjenica je postoje u vlasničkim odnosima, vlasničkim pravima, zemljišnim knjigama u RH. Mislim da nije Mislim da nije puno toga riješeno. Čak i u ovom obrazloženju vidimo da je od svih postupaka do sada, znači u ovih šest godina riješeno njih petstotinjak, da je oko 3000 u proceduri, da je 15000 u pripremi, a još niz, niz slučajeva nije došao ni u fazu pripreme. Da li će se nešto riješiti i ovom dodatnom izmjenom ja čisto sumnjam. Ja vjerujem da je vama većini poznato što je to čitaba. To je uveo i na ovim našim prostorima danas popularni kroz onu seriju Sulejman Veličanstveni. To je jedan vlasnički dokument, vlasnički list koji se prije nekoliko stotina godina koristio da bi se dokazalo pravo vlasništva. Znači, kada nekome nešto daruješ ili prodaješ izdaješ mu tzv. čitabu. To se čuvalo kod kuće i u svakom trenutku je bilo dokaz o vlasništvu. Danas postoji moderna Hrvatska država i očito se netko vjerojatno i pod pritiskom EU sjetio da to više ne može tako sa čitabom, pa je uveo ovu jednu knjigu položenih ugovora i to je jedno mjesto gdje se upisuje te čitabe iz doba Sulejmana Veličanstvenog. Mislim da je i bilo vrijeme nakon 500, 600 godina da krenemo barem jedan korak dalje. Postoje određene zemljišne knjige koje su objavljene na internetu one nažalost nisu potpune jer možete na internetu pogledati tko je uknjižen kao vlasnik. Tu ima i ljudi koji nisu živi još od '40-ih godina, ljudi kojima je izvršena nacionalizacija, kojima je imovina oduzeta. Ima ljudi koji su uknjiženi i poslije rata, ali to što ste vidjeli na internetu nije nikakvo jamstvo da su ti ljudi vlasnici određenih nekretnina jer potrebno je otići i pregledati knjigu položenih ugovora. Znači, kad to sve obavite onda možete prilično biti sigurni da znate tko je vlasnik nekretnine. Tako da se danas često i po novinama vidi da pojedini ljudi prodaju nekretnine više od drugih ljudi, a na kraju se utvrdi da ni onaj koji je prodao nije pravi vlasnik nekretnine. A ako je onda novi vlasnik postaje onaj tko prvi dotrči do katastra ili gruntovnice i preda svoj ugovor da je da je kupio određenu nekretninu. A ovi drugi svoju pravdu mogu tražiti pred hrvatskim sudovima i vrlo često, čak mogu reći u većini slučajeva tu pravdu nikad niti dočekaju. Što rješava ovaj zakon? Ništa u odnosu na onaj zakon iz '97. osim što ćemo produžiti rok za rješavanje ovih problema na sljedeće 3 godine. Vidim da je u jednoj točci produžen rok, u drugoj točci je kako ovdje piše povećane su ovlasti upravitelja zgrada. Takve ovlasti ima upravitelj zgrada. Ako se stanari usuglase predstavnik stanara razgovara sa upraviteljem zgrada, preda potpise većine stanara u pojedinoj zgradi i nakon toga se kreće u postupak. S tim potpisom i stanari jamče da će platiti određene troškove da li je obnova fasade, uređenje stubišta ili etažiranje zgrade ili upis zgrade u zemljišne knjige. Ako oni ne daju te potpise, znači većina stanara se ne složi upravitelj zgrade jednostavno nema ovlasti pokrenuti takav posao jer se postavlja pitanje tko će platiti troškove koji proizlaze iz određenog postupka. Ovo što je predviđeno ovim zakonom sigurno nije jeftino. Potrebno je platiti geodeta u većini zgrada koje je država prodavala '91., '92. godine još uvijek se u zemljišnim knjigama vode nekakve velike čestice na kojima se nalaze čak i pojedini dijelovi, možda čak i cijela naselja pojedinih gradova. treba izdvojiti česticu na kojoj se nalazi zgrada, treba ishoditi građevinsku dozvolu, uporabnu dozvolu i upisati tu zgradu u zemljišne knjige. To iziskuje vrlo velika sredstva. Stanari i dosada mjesečno uplaćuju određeni novac u pričuvu, ali taj novac koji se sakupi na taj način nije ni približno dovoljan da bi se jedna ovakva aktivnost financirala. Znači, postavlja se pitanje tko će to platiti? Država je vrlo inteligentno da tako kažem '91. i '92. pa čak i poslije toga prodavala stanove koji su vlasnički nesređeni. Tad je izmišljena ova knjiga položenih ugovora. Iako bi bilo logično da je država prvo sređivala te vlasničke knjige, da je uknjižavala određene zgrade, etažirala pa tek onda išla prodaji istim tim ljudima koji su imali stanarska prava znači prodati jednu uređenu nekretninu sa svim potrebnim dokumentima. To je onda rađeno na vrat, na nos, ne znam iz kojih razloga se žurilo, očito je nekome trebao novac ili je netko želio po povoljnim uvjetima otkupiti stan, a onda vrlo elegantno sve te troškove i probleme prebacila na nove kupce. To je bilo znači prije 20-ak godina i vidimo da za ovih 20-ak godina ovaj problem nije ni približno riješen. Ja osobno ne vjerujem ni da će se riješiti u ove sljedeće tri godine. Tako da za tri godine tko živ, tko mrtav, ali ja vjerujem da će jedan ovakav zakon vjerojatno sa opet 2 ili 3 točke koje se mijenjaju doći ponovno na ovaj Dom i da ćemo tražiti ponovno prolongaciju na sljedeće tri godine. Ili će možda biti netko realniji pa će staviti na 6 godina ili 7 da se dodatno i ne toliko često opterećuje Sabor sa ovom točkom na dnevnom redu. Moj klub će podržati ovaj zakon bez obzira što sam ja iznio ovakve zamjerke na ovaj zakon, ne zato što mislimo da će taj zakon riješiti probleme koji su veliki i nagomilani već zato što smo svjesni da se od nečega mora krenuti da bi se taj problem riješio. Ja još uvijek mislim da će sve ove moje zamjerke, primjedbe, biti obuhvaćeni donošenjem pravilnika koji je podzakonski akt i koji će slijediti nakon donošenja ovog zakona u ovome Domu. Iako mislim da je tema takva da se sve ono što je nejasno i što bi trebalo poduzeti da bi se pomoglo rješavanju ovog problema trebalo uvrstiti u ovaj zakon da zajedno to raspravimo i da hrvatska javnost čuje što država kani poduzeti da se ovaj problem riješi. Ovako će određeni pravilnik donesen biti poslije van javnosti i ja iskreno izražavam sumnju da će on biti dovoljno kvalitetno riješen da bi pomogao rješenju ovog problema. Toliko, hvala lijepo. Hvala i vama. Imamo 3 replike na vaše izlaganje. Prvi se javio Boro Grubišić. Izvolite kolega. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Drmić dobro ste primijetili problematiku koja proizlazi iz primjene ovoga Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Ova problematika će također biti vrlo aktualna kada oni koji žele upisati svoje vlasništvo nad prodanim stanovima da sa stanarskim pravom iz onih ranih '90-ih godina zamijete da postoje razlike između ugovora koji su tada bili. Naime, prema prvom Zakonu o prodaji stanova prodavao se stan sa pripadajućim zemljištem. Nakon samo dva mjeseca od trajanja važenja toga zakona promijenjen je zakon i tada se mogao kupiti stan ali bez pripadajućeg zemljišta. Oni koji su kupili stan po prvom dakle zakonu bilo za gotovinu ili pak na kredit kao što sam i sam imaju problema sa upisom u knjigu položenih ugovora jer se zakon kasnije promijenio. Iako nitko nije inzistirao da se novac koji je dobiven jer je rata kredita veća dakle veća je rata kredita za 1/3 zbog pripadajućeg zemljišta koje je pripadalo po tom prvom zakonu dakle rata kredita je veća nego onima koji su kupili samo stan bez pripadajućeg zemljišta. I nisu ni mogli kupiti zemljište po tom drugom zakonu. Dakle, što će se dogoditi, a takvih ima dosta? će do jedne zbrke ili pak do nesporazuma gdje će neki moći upisati u knjigu položenih ugovora, a neki se neće moći upisati u knjigu. To je To je jedan problem koji bih volio bih čuti rješenje i ono kako ministarstvo razmišlja o tome. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor kolega Ivan Drmić. Izvolite. **Drmić, ja ću samo potvrditi da ste bili na tragu moje rasprave. činjenica je i ja sam rekao u svom izlaganju da je glavni zamašnjak svih problema bila odluka '91. i '92. godine da se prodaju stanovi koji su tada bili u društvenom nakon toga u državnom vlasništvu, a da se prije toga nisu riješile one minimalne stvari. Te zgrade ti stanovi nisu bili uknjiženi u zemljišne knjige nije država ništa poduzela da bi očistila da tako kažem te zemljišne knjige od problema i da bi jedan gotov proizvod jedan stan sa vlasničkim listom prodala ljudima, već im je prodala da tako kažem mačka u vreći i danas se ti ljudi nalaze u velikim problemima. U međuvremenu donešena je nekakvo nekakvo pravilo da se može podići kredit, hipoteka na taj stan da se uknjiži na vanknjižno vlasništvo i to je rađeno u ono vrijeme jer većina ljudi ne bi ni mogla otkupiti taj stan da nisu mogli podići kredit, a jednostavno u zemljišne knjige se ne može upisati Tako da smo parcijalno rješavali probleme cijelo ovo vrijeme i danas nakon 20 godina možemo shvatiti da je svaka aktivnost koju je država vodila u smjeru rješavanja problema dodatno zakomplicirala situaciju i demotivirala ljude jednostavno da riješe taj problem zemljišnih knjiga. Hvala. Sljedeća replika Ana Lovrin. Izvolite kolegice. Ako ste gledali statističke podatke onda ćete vidjeti prema tadašnjim podacima da je samo 10% stanovništva tadašnje Socijalističke Federativne Republike Hrvatske imalo stanarsko pravo i bilo u mogućnosti otkupiti to stanarsko pravo i dobiti stan. I trebali bi vječito biti zahvalni toj državi jer im je dala stan otprilike za 10% vrijednosti tržišta stana, a da ne kažem da su se otkupljivali stanovi u vilama po desetak tisuća tisuća tadašnjih njemačkih maraka. I kažete da je sve to svalila na leđa tih jadnih kupaca. Hoćete da vam ja kažem. Ja sam nažalost u onom dijelu koji nije imao prigodu premda sam dugo, dugo uplaćivala u Stambeni fond i ja i moj muž itd. i vlastitim novcima smo kupili stan. I nije mi ta država tadašnja htjela uzeti u polog ugovora tada moj ugovor jer je rekla kuda bi mi stigli da se tim bavimo. Pa kada je donijet zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo onda je rekla evo sada nalažemo da se otvore knjige položenih ugovora premda i to u pravnim pravilima bivšim bilo. E onda mi koji smo kupili stan svojim novcima smo tada platili taksu na sudu 300kn a oni koji su kupili za 10% tržišne vrijednosti stan e oni su imali popust pa su platili popust pa su platili 30kn takse. A meni je rečeno kada ste imali novaca onda valjda imate i za taksu platiti. bez obzira pravde apsolutne nema i tu je crta. Nema pravde ni u otkupu stanova državnih zato jer je netko u konfisciranom igrom slučaja netko u nacionaliziranom netko je mogao otkupiti netko nije mogao otkupiti neko se dočepao zemljišta uz vilu jer je u lokalnoj jedinici bilo takvo stanovište neko neće do toga doći. Dakle apsolutne pravde nema ali nemojte molim vas govoriti da je sve na leđima tih jadnih ljudi jer i na mojim leđima … /Upadica: Vrijeme kolegice./ … premda sam svojim novcima kupila stan. I imamo odgovor na repliku. Izvolite kolega Drmiću. **Drmić, Ivan (HDSSB)** Kolegice Lovrin ja niti moji roditelji niti ja nismo također sudjelovali u otkupu stana. Moj otac je kuću napravio još davnih godina, isto je plaćao taj doprinos za stanovanje ili kako se zvao u ono vrijeme kao i vi. Slažem se s vama ja sam to rekao da je očito ta žurba bila radi toga što su pojedinci htjeli otkupiti vile. Nisu mogli otkupiti oni pa daj onda raji ove male stanove od 50, 60 kvadrata koji su rađeni pedesetih da bi on mogao svoj predmet i provući kroz to. isto kao i osamdesetih godina kada su banke dijelile kredite u vrijeme velike inflacije pa je otplata na kraju završavala da ju otplatiš veliki kredit u u vrijednosti nekoliko žvaka. Tada su direktori banaka … u onom sistemu dizali po 500 tisuća, milijun tadašnjih dinara ili je to bilo i nekoliko milijuna ali su davali radnicima po 50 i 100 tisuća jednostavno da bi doveli do toga da država bude svjesna da ti ljudi ne mogu vratiti te kredite i da ne računaju veću kamatu. Isto je tako bilo i sada, nekome su očito žurilo zbog želje da otkupi svoju vilu pa nije mogao čekati da država sredi zemljišne knjige. U cijelom svijetu je normalno da zemljišne knjige vodi država da vodi brigu oko nje i dužna je riješiti sve probleme odnosno dovesti te zemljišne knjige u red. Ako prebaci to na leđa građana kao što sam rekao do tog rješavanja problema neće nikada doći. Ništa od onoga što sam rekao nije istina i još jednom naglašavam i ovaj zakon ako ostane ovakav kakav je neće pomaknuti stvar sa mrtve točke.

tu situaciju, a vezano za ove određene društvene stanove, pa većina je žmirila u ovom Saboru kada su se otkupljivale određen vile po toj povoljnoj cijeni i dizala ruke za te zakone. Tako da bez obzira da li se radilo, ja isto nemam niti društveni stan niti nitko u mojoj obitelji ima, ali je vlasništvo tih stanova proizašlo iz onog tadašnjeg udruženog rada, mnoge tvrtke su radile stanove … itd. i apsolutno nemam ništa protiv prodaje tih i tada povlaštenih stanova. Nažalost, danas mnogi stanari koji žive u tim stanovima, koji žele riješiti imovinskopravne odnose, koji žele etažirati te zgrade dovedeni su nakon tamo '91., '92. godine kada je išao zakon o otkupu tih društvenih stanova, dovedeni su do tog da više nemaju ni za tu povlaštenu ratu jer nemaju niti plaće niti mogu djecu školovat, a na kraju krajeva niti mogu platiti to etažiranje. Ja imam slučaj u Gradu Đakovu koji podupire etažiranje posebno tih zgrada i gotovo da nema više, možda ima jedno 5% tih zgrada u kojima se još uvijek rješava etažiranje vlasništva, imovinskopravnih odnosa i to je dobar primjer kako građani nisu morali kroz kućne savjete plaćati i određene postupke koji su bili vezani. Najveći problem je što još uvijek nije usklađen niti katastar ni gruntovnica iako je država dobila kredit Svjetske banke za geodetsku izmjeru. Ti novci su prije 10-tak godina potrošeni, geodetska izmjera nije napravljena Završna rečenica Bože dragi, pa šest sekundi ne znači ništa u životu gospodine potpredsjedniče. A to je problem i u Ivancu jer vi isto nemate riješene ni katastar ni gruntovnicu. I još uvijek je taj… … /Govornici govore u isti

su s ovom temom veliki problemi na terenu. Ja sam zaboravio još dvije bitne stvari reći u svom izlaganju, reći ću sad kolegi Vinkoviću. Postavlja se i pitanje naplate najavljenog pa prolongiranog poreza na nekretnine. Kako ćemo provesti jedan takav porez u Hrvatskoj kad nemamo riješene zemljišne knjige. Tko će platiti porez, onaj koji je uveden kao vlasnik u zemljišnim knjigama, tko je u knjigama položenih računa ili onaj koji još kao u vrijeme Sulejmana drži nekakav ugovor ili čitabu kod kuće. Kako će, na koji način ministar Linić odrediti tko je taj čovjek koji treba platiti porez na nekretninu. I druga stvar i vjerojatno je najveći problem kod stranih ulaganja. Zamislite jednog stranca iz Njemačke, Engleske, Amerike, Austrije, iz Katara što spominju, da dođe ovdje, želi uzeti negdje parcelu ili kupiti neku postojeću firmu i onda mi njemu to prodajemo, pozivamo ga na ulaganje, a onda mu objasnimo da nas nema u zemljišnim knjigama, ali ima nas u nekakvoj knjizi položenih računa. Ili nema nas ni u knjizi položenih računa, ali evo mi tu imamo negdje u uredu ugovor gdje smo mi prije 20, 30 ili 40 godina to kupili. Teško ćemo mi bilo kojem strancu koji dođe ovdje i želi uložiti 10, 20, 30 ili ne znam koliko milijuna eura, uvjeriti ga da je dovoljno da mu damo tu našu čitabu pa da on na osnovu toga uloži svoje novce kod nas u Republiku Hrvatsku. To je isto jedan možda i najveći problem znači u budućnosti što kod stranih ulaganja strani investitori kad ulaze žele čiste papire, vlasništvo 1/1 i ne žele ostaviti nijedan promil šanse da mu se sutra dogodi nekakav problem nakon što je uložio velike količine novca. Zahvaljujem. Sada utvrđujem stanku. Nastavljamo u 15 sati.